приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2017 г.“ На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 16 ноември 2017 г., беше разгледан Законопроектът за изменение на Закона за обществените № 702-01-27, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2017 г. В заседанието участваха представители от Министерството на културата: Амелия Гешева – заместник-министър, Весела Щерева –парламентарен секретар, Таня Цветанова – директор на дирекция „Правно обслужване и обществени поръчки". Законопроектът от името на вносителя беше представен от госпожа Амелия Гешева. Със Закона за народните читалища се урежда учредяването, устройството, управлението, дейността, имуществото, финансирането, издръжката и прекратяването на народните читалища. Целта на предлаганите изменения е създаването на законово правомощие за издаване на подзаконов нормативен акт, с който да се уреди редът за вписване в публичния регистър на народните читалища и читалищните сдружения по чл. 10, ал. 1 от Закона за народните читалища. Издаването на наредба на министъра на културата ще позволи нормативната уредба относно регистрацията на читалищата и читалищните сдружения да бъде приведена в съответствие, като изискванията към читалищата и читалищните сдружения ще бъдат максимално облекчени с оглед на възможностите за служебно събиране на информация от публичните регистри. Законопроектът е придружен с частична предварителна оценка на въздействието, съдържаща информация за очакваното въздействие и за резултатите от приемането му. Народният представител Емилия Милкова направи предложение за редакция и корекция по Законопроекта, което беше одобрено от Министерството на културата. След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 14 гласа „за" предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2017 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, госпожо Милкова. Това беше докладът на Комисията по културата и медиите. Други доклади по Законопроекта няма. Откривам разискванията. Има ли желаещи народни представители за изказвания? Заповядайте. Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми дами и господа народни представители! С тази мярка на практика се цели правно регламентиране на издаването на един подзаконов нормативен акт, който да въведе порядък и ред във вписването на читалища и читалищните дружества в Регистъра за народните читалища. БСП ще подкрепи направеното предложение, макар че си даваме ясна сметка, че то по никакъв начин не решава проблемите на народните читалища, а е чисто и просто административна мярка, която действително ще доведе до намаляване на административната тежест на народните читалища. Когато говорим за Регистъра на народните читалища, тогава вече си задаваме въпроса кои читалища имат право да бъдат регистрирани? Със сега съществуващата нормативна уредба читалищата се регистрират по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, но там липсват базови критерии, при които става тази регистрация. Няма критерий, например за собствена материална база, няма критерий за наличие на книжен фонд. Стига се дотам, че на един адрес – на частен дом, могат да бъдат регистрирани по три читалища.

Парадоксът в България е, че се предполага в читалището да се осъществява срещата между човека и книгата, а всъщност се оказва, че ние имаме регистрирани читалища, в които няма къде и няма какво да се чете. Това води и до още един въпрос. Той е свързан със задължението ние да намерим начин, по който да усъвършенстваме финансирането и подобряването на книжния фонд на читалищата, защото преимуществено към момента книжният фонд е от времето на една епоха, която голяма част от Вас отрича. Има и международни такива стандарти. Европейските държави отделят по около 3 лв. на човек на година за книги. В България подобна статистика не се прави, но последния път, когато се правеше – 2014 – 2015 г., се установи, че българската държава отделя между 2 и 3 стотинки на година за книги. Когато имаме подобно отношение към народните читалища и респективно към културата, нямаме основание да се възмущаваме на изказванията на професор Христов, защото всички ние ставаме свидетели на една

Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания по разглеждания Законопроект?

Законопроектът за изменение на Закона за народните читалища е приет на първо гласуване.

на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2017 г. На редовно заседание на Комисията по културата и медиите, проведено на 16 ноември 2017 г., беше разгледан Законопроектът за изменение на Закона за народните читалища, № 702-01-37, внесен от Министерския съвет на 26 октомври 2017 г. В заседанието участваха представители от Министерството на културата: госпожа Амелия Гешева - заместник-министър, госпожа Весела Щерева – парламентарен секретар,

който са: Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий", регионалните, общинските и читалищните библиотеки. Целта на предлаганите изменения е създаването на законово правомощие за издаване на подзаконов нормативен акт, с който да се уреди редът за вписване в Публичния регистър на обществените библиотеки. С наредба на министъра на културата се предвижда да бъде регламентиран редът за вписване им. Извършена е частична предварителна оценка на въздействието, която дава информация за очакваното въздействие и за резултатите от приемането на Законопроекта. Осигуряват се условия за приемане на документи и заявления за вписване и за промени в регистъра и по електронен път. Участие в дискусията взеха народните представители Красимир Велчев, Станислав Станилов, Чавдар Велинов и Лъчезар Иванов, като изразиха подкрепа по Законопроекта. Народният представител Емилия Милкова направи предложение за редакция и корекция, което беше одобрено от Министерството на културата. След проведено гласуване народните представители от Комисията по културата и медиите единодушно с 13 гласа „за" предлагат на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение на Закона за обществените библиотеки, № 702-01-27, внесен от Министерския съвет на 9 октомври 2017 г.“ ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Откривам разискванията по Законопроекта. Има ли желаещи народни представители да вземат отношение по Законопроекта и по изслушания доклад? Не виждам заявки за изказвания. Приключваме разискванията. Преминаваме към първо гласуване на

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! „Д О К Л А Д за първо гласуване относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, № 702-02-12, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г. На свое заседание, проведено на 16 ноември 2017 г., Комисията по правни въпроси обсъди Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, №702-02-12, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г. На заседанието присъства господин Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието. Господин Стоянов представи Законопроекта като посочи, че Организацията за европейско публично право е международна организация, създадена по инициатива на Република Гърция през 2007 г., в която членуват редица държави – членки на Европейския съюз, представители на Европейската комисия и на Съвета на Европа, гръцки държавни институции и редица европейски университети. Той отбеляза, че Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право (наричана по-нататък Организацията) е подписано от българска страна на 19 декември 2016 г. от министъра на правосъдието след одобрение от Министерския съвет и предоставяне на мандат за водене на преговори. Господин Стоянов подчерта, че основната цел на Организацията е създаването и разпространението на знания в областта на публичното право, включително в националното, сравнителното и европейското публично право, както и насърчаването на европейските ценности. За постигане на целите си Организацията предвижда организиране и осъществяване на подкрепа на научни, научно-изследователски, образователни, институционно-изграждащи дейности, както и подпомагане на демократичните институции в Европа и света. Централното управление на Организацията е в гр. Атина (Гърция), като се предвижда при необходимост откриване на представителства и филиали и в други места или държави. Уставът предвижда всяка страна да определи свой представител за член на Общото събрание на Организацията с право на глас, с изключение на тези, които не предоставят необходимата подкрепа съгласно споразумението. Предвижда се финансирането на Организацията да се осъществява чрез дарения, доброволни вноски, такси за курсове, семинари, обучения и други. Създава се възможност за прекратяване на присъединяването към споразумението и оттегляне на членството в Общото събрание на организацията чрез официално уведомяване на депозитаря. Господин Стоянов подчерта, че участието на Република България в Организацията ще допринесе за подготовката на страната ни за председателството на Съвета на Европейския съюз в сферата на правосъдието и ще създаде основи за бъдещо сътрудничество приоритетни области, като реформата в съдебната система, електронното правосъдие и юридическото образование. В резултат на проведеното гласуване Комисията по правни въпроси с 19 гласа „за”, без „против“ и „въздържали се” предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване

Господин Председател, колеги! „ДОКЛАД относно Законoпроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, № 702-02-12, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г. На редовно заседание, проведено на 22 ноември 2017 г., Комисията по външна политика разгледа внесения от Министерския съвет Законопроект. Мотивите по Законопроекта бяха представени от заместник-министъра на правосъдието Евгени Стоянов, както следва: Организацията за европейско публично право (ОЕПП) е учредена през 2007 г. в Атина. Понастоящем в нея членуват 16 държави, включително държави – членки на Европейския съюз, като Италия, Франция, Унгария, Естония, Португалия, Румъния, Гърция и Кипър. Основна цел на Организацията за европейско публично право е създаването и разпространението на знания в областта на публичното право, включително националното, европейското публично право, правото за защита правата на човека, както и насърчаване на европейските ценности чрез публичното право по целия свят. За постигане на целите Организацията за европейско публично право организира и подкрепя образователни, обучителни, научни дейности, свързани с институционалното и техническо сътрудничество в съответната област. връзка с това Организацията за европейско публично право е създала и редица образователни органи и програми, сред които Училището за европейско право и управление, Академията по европейско публично право, Академията за прозрачност и права на човека и Института за правосъдие и растеж. След одобрение от Министерския съвет и предоставяне на мандат за водене на преговори на 19 декември 2016 г. министърът на правосъдието подписа от българска страна Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право при условие за последваща ратификация.

Страните по настоящото споразумение не носят отговорност за дългове, отговорности или задължения на Организацията. При проведеното обсъждане народните представители подчертаха, че представените мотиви към Законопроекта не са достатъчно обосновани. Беше отправена препоръка за по-аргументирано мотивиране при представянето на последващи законопроекти за ратифициране. Въз основа на проведеното гласуване с 15 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“ Комисията по външна политика предлага на Народното събрание, на основание чл. 85, ал. 1, т. 2, 7 и 8 от Конституцията на Република България, да приеме на първо четене, внесения от Министерския съвет проект на Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право.“

Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги! „Д О К Л А Д относно Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, № 702-02-12, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 На свое редовно заседание, проведено на 1 ноември 2017 г., Комисията по eвропейските въпроси и контрол на европейските фондове разгледа Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, № 702-02-12, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г. Законопроектът беше представен от господин Евгени Стоянов – заместник-министър на правосъдието. Основните цели на Организацията за европейско публично право (ОЕПП) са свързани със създаването и разпространяването на познания в областта на публичното право и управлението, включително международното, националното и европейското публично право, правата на човека, електронното правосъдие, както и реформата в съдебната система. За постигане на целите си организацията подпомага образованието, обучението и научните изследвания и осъществява дейности, свързани с институционалното и техническо сътрудничество в съответната област. Във връзка с това Организацията за европейско публично право е създала редица образователни органи и програми, сред които – Училището за европейско право и управление, Академията по европейско публично право, Академията за прозрачност и права на човека и Института за правосъдие и растеж. Участието на Република България в Организацията за европейско публично право ще допринесе значително за подготовката на страната ни за Председателството на Съвета на Европейския съюз в сферата на правосъдието и ще създаде основи за бъдещо сътрудничество в приоритетни области, като реформата в съдебната система, електронното правосъдие и юридическото образование. Следва да се има предвид съгласно § 1а, т. 3 от Допълнителните разпоредби на Закона за нормативните актове, глави втора и трета от същия закон, не се прилагат по отношение на законопроектите за ратифициране и денонсиране на международни договори. С оглед на това не е необходимо извършването на оценка на въздействието, провеждането на обществени консултации и изготвянето на справка за съответствие с Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи и с практиката на Европейския съд по правата на човека на Проекта на Закон за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устава на Организацията за европейско публично право. В последвалата дискусия на въпрос на господин Кристиан Вигенин, председател на Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, дали ратификацията предполага в бъдеще заплащане на членски внос в организацията или средства за поддържане на централата в Атина, господин Евгени Стоянов подчерта, че ратификацията не поражда никакви финансови ангажименти за Република България. С оглед на гореизложеното и в резултат на проведеното гласуване Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове с 6 гласа „за” на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, № 702-02-12, внесен от Министерския съвет на 25 октомври 2017 г.“ Благодаря, госпожо Василева. Няма внесени други доклади. Откривам разискванията по Законопроекта за ратификация на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право. Има ли желаещи народни представители, които да се изкажат по разглежданата тема? Не виждам заявки за изказвания. Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Подлагам на първо гласуване Законопроекта за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право. Вносител е Министерския съвет

правя предложение да пристъпим към второ четене на Законопроекта за ратификация. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Благодаря и аз. Преминаваме към гласуване на процедурното предложение за разглеждане на второ четене на Законопроекта за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право. Моля, режим на гласуване.

Уважаеми господин Председател, уважаеми народни представители! Представям пред Вас доклад за второ четене второ четене на: „ЗАКОН за ратифициране на Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право Член единствен. Ратифицира Споразумението за учредяване и Устав на Организацията за европейско публично право, подписано от българска страна на 19 декември 2016 г.“

Законопроектът ще бъде представен с доклад от Комисията по енергетика. Господин Добрев, заповядайте, имате думата.

На свое редовно заседание, проведено на 16 ноември 2017 г., Комисията по енергетика обсъди Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 702-01-43, внесен от Министерския съвет на 2 ноември 2017 г. На заседанието присъстваха от Министерство на енергетиката: госпожа Катерина Костадинова – началник на отдел „Сигурност на ядрената енергетика“; от Агенция за ядрено регулиране: господин Алексей Алексиев – заместник-председател, госпожа Юлия Димитрова – главен секретар, госпожа Даяна Досева – директор дирекция „Радиационна защита“, госпожа Пепа Стоянова – държавен инспектор. Мотивите към Законопроекта бяха представени от господин Алексей Алексиев заместник-председател на Агенцията за ядрено регулиране. Изменението в Закона за безопасно използване на ядрената енергия се налага с оглед привеждането му в съответствие с Директива 2013/59/Евратом на Съвета от 5 декември 2013 г. Тя определя основни норми на безопасност за защита срещу рисковете, произтичащи от излагане на йонизиращо лъчение. Съгласно чл. 106 от Директива 2013/59/Евратом крайният срок за въвеждане на нейните разпоредби в националното законодателство е 6 февруари 2018 г. Директивата установява степенуван подход за регулаторен контрол, като въвежда уведомителен, регистрационен и лицензионен режим при ситуации на планирано облъчване. Също така регламентира изискванията и критериите за прилагането на тези режими. Преди приемането на Директива 2013/59/Евратом действащите директиви в областта на радиационната защита изискваха само уведомление и прилагане на лицензионен режим за дейности, при които радиационният риск за работници и лица от населението не може да бъде пренебрегнат. Съгласно Директива 2013/59/Евратом всички дейности, свързани с планирано облъчване, подлежат на уведомление. В зависимост от риска, асоцииран със съответните дейности, регулаторният контрол може да се ограничи само до уведомителен режим, съчетан с подходяща честота на инспекции. За дейностите, определени изрично в чл. 28 от Директива 2013/59/Евратом, се прилага задължително лицензионен режим. Съгласно чл. 27 от Директива 2013/59/Евратом – всяка държава - членка на Европейския съюз, може по своя преценка да въведе в националното законодателство регистрационен или лицензионен режим за дейностите извън обхвата на чл. 27 и чл. 28 от Директива 2013/59/Евратом. Съгласно чл. 26 от Директива 2013/59/Евратом дейностите с пренебрежим радиационен риск подлежат на освобождаване от регулаторен контрол, тоест за тях не се прилага уведомителен, регистрационен или лицензионен режим. В съответствие с изложеното с § 4 и § 18 от Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия се въвеждат изисквания за освобождаване от регулаторен контрол, съответно за останалите случаи се въвеждат изисквания за уведомление, регистрация, издаване на лицензи и разрешения за дейности. С оглед на тези промени се предлага в чл. 5 от Закона за безопасно използване на ядрената енергия правомощията на председателя на Агенцията за ядрено регулиране да се допълнят с правомощия за издаване, прекратяване и отнемане на удостоверения за регистрация. След приключване на дискусията и въз основа на проведеното гласуване Комисията по енергетика, с 16 гласа „за“, без „против“ и „въздържали се“, предлага на Народното събрание да приеме Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия,

Председател, дами и господа народни представители! Искам да кажа, че БСП ще подкрепи този Закон, който отговаря на европейските стандарти, и мога да кажа, че малко закъсняхме с него. Ще обърна сериозно внимание на

показва кои хора могат да работят в лъчева среда и кои хора могат да работят с тази апаратура. Наложително е, като бъде приет този Закон да направим и ревизия на Наредба № 29, така че да бъдат заедно съгласувани. Мисля, че и Вие сте убедени в това, защото не е възможно само Националният център по радиобиология и радиационна защита да дава право по допуск, а трябва да има един регистър и да контролира кои лица работят в лъчева среда. На второ място, с въвеждането на високотехнологична апаратура, както са циклотронните комплекси, както са модерните лъчелечения с най-новия ускорен електрон, не говорим вече за протонотерапия, задължително е големите болници да имат назначени физици, и по медицинска физика, които да осъществяват контрола на тази апаратура както за защита на персонала, така и за защита на населението. Благодаря Ви считам, че това ще бъде направено и ще подкрепим Законопроекта. ЯВОР НОТЕВ: Благодаря Ви, професор Клисарова. Има ли реплики към изказването? Не виждам желаещи за реплики. Други изказвания по разглеждания Законопроект? Няма желаещи народни представители да се изкажат по Законопроекта. Закривам разискванията. Гласуваме Гласуваме Законопроект за изменение и допълнение на Закона за безопасно използване на ядрената енергия, № 702-01-43,

Гласували 101 народни представители: за 101, против и въздържали се няма. С това Законопроектът е приет на първо четене. Това беше последната точка преди парламентарния контрол от седмичната ни програма. Запознавам Ви със съобщенията за парламентарен контрол, който ще бъде проведен в утрешния ден: - министърът на вътрешните работи Валентин Радев ще отговори на два въпроса от народните представители Джейхан Ибрямов и Крум Зарков; - министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на седем въпроса от народните представители Георги Михайлов – 3 въпроса; Георги Гьоков, Антон Кутев, Георги Търновалийски, Георги Йорданов, Анелия Клисарова, Илиан Тимчев; - министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов ще отговори на един въпрос от народния представител Георги Стоилов;

заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов на един въпрос с писмен отговор от народния представител Николай Цонков; - министърът на енергетиката Теменужка Петкова на един въпрос от народния представител Васил Антонов; министърът на труда и социалната политика Бисер Петков на един въпрос от народните представители Георги Гьоков, Виолета Желева и Кристина Сидорова; - министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на три въпроса с писмен отговор от народните представители Милена Дамянова – два въпроса, и Йордан Младенов; Поради отсъствие от страната в заседанието за парламентарен контрол няма да участва заместник министър-председателят по обществения ред и сигурността и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Поради ползване на отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участва министърът на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков. Уважаеми